Благодаря, господин Председател.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 48-202-01-19, внесен от Министерския съвет на 28 октомври 2022 г., приет на първо гласуване на 9 ноември 2022 г.“ Ще прочета няколко параграфа, ако нямате нищо против, колеги няма някакви съществени изменения тук. „Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

така: „1. консултация и/или подготовка на документи с оглед на постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело, за започване или провеждане на производство за издаване на индивидуален административен акт и/или неговото оспорване по административен ред,

Това е Законопроект на Министерския съвет от Плана за възстановяване и устойчивост, нямаше кой знае какви дебати по него.

като бюрото се снабдява с необходимите документи от съответните компетентни органи по електронен път. Кандидатът за правна помощ удостоверява с документ доходите си или изразява съгласие информацията за тях да бъде изискана служебно от компетентните органи.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Милен Матеев по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция за § 7: „§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: в текста преди т. 1 числото „2“ се заменя с „3“; б) точка 6 се изменя така: „6. лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс, на лица, ненавършили 21 години, както и на лица, навършили 21 години, по задължения за издръжка, възникнали преди навършване на 21-годишна възраст, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството 8 се изменя така: „8. лица, търсещи или получили международна закрила или ползващи се от временна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание;“ г) създават се т. 11 и 12: „11. лица, чието запрещение се иска, както и на лица, поставени под запрещение; 12. лица с увреждания, получaващи месечна подкрепа съгласно Закона за хората с увреждания, чийто месечен доход не е достатъчен, за да упълномощят адвокат.“

ал. 3, установени с документи от съответните компетентни органи, и съобразно определения за страната размер на линията за бедност.“ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „със съдебни решения или“ се заличават. 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: „(5) В случаите, когато правната помощ се предоставя от НБПП, информацията по ал. 2 и 3 се събира служебно, като бюрото се снабдява с необходимите документи от съответните компетентни органи по електронен път. Кандидатът за правна помощ удостоверява с документ доходите си или изразява съгласие информацията за тях да бъде изискана служебно от компетентните органи.“

има следния смисъл: добавката, която правим, е просто уточнителна и в някаква степен пренася практически това, което и сега се случва служебно да се събира информация не само от НБПП за имущественото състояние на лицето, на което ще се предоставя правна помощ, а и от процесуалния извърши това назначаване. Имат се предвид съответните органи на досъдебното производство, в какъвто смисъл на практика е и редакцията на действащата към момента ал. 3 на чл. 23, в т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Който работи със Закона за правната помощ, знае, че и към настоящия момент това е действаща разпоредба – действително тези органи събират доказателства за имущественото състояние на лицето, тя не подлежи само на субективна преценка от страна на назначаващия орган. В този смисъл е и нашето предложение. Развиха се дебати в Правната комисия. Предполагам, че тези, които имаха някакви притеснения, просто или не разбраха смисъла на нашето уточнително предложение, или просто не работят със Закона за правната помощ. Ето защо считам, че имаме основание да бъде подкрепено нашето предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, госпожо Рангелова. Има ли реплика? Не виждам. Други изказвания по § 7? Няма. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване на предложението на Цончо Ганев и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

„Чл. 23. Системата за правна помощ по чл. 21, т. 2 обхваща случаите, при които се предвижда по този закон адвокатска защита, резервен защитник или представителство.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

Благодаря Ви, господин Председател. Редакцията, която предлагаме и в този параграф, отново е по скоро уточнителна и прецизираща, доколкото действащата разпоредба към момента говори за задължителна защита. Защо внасяме уточнението? За да бъде редакцията в смисъла задължителна защита по този закон. Колегите юристи и адвокати знаят, че има редица процесуални закони, които предвиждат задължителна защита, която обаче не е непременно задължителна по правната помощ. Ето защо ние считаме, че е необходимо да се внесе това уточнение и разграничение. Като пример ще дам, че основанията за задължителна защита по Наказателно-процесуалния кодекс не съвпадат със задължителната защита по Закона за правната помощ. Именно по тази причина предлагаме редакцията да бъде „задължителна защита по този закон“. По този начин изчистваме всякакви съмнения, че задължителната защита по правната помощ ще бъде такава, когато са налице основанията по Наказателно-процесуалния кодекс. В този смисъл е нашето предложение. Би било интересно да чуя различни аргументи, не просто да ги отхвърляме ето така. Аз изложих своите аргументи защо го предлагаме. Те си имат своите юридически основания и опора в Закона. Моля да бъдат подкрепени. Благодаря, госпожо Рангелова. Има ли реплика? Не виждам. Други изказвания по § 8? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване

По § 11 има предложение от Цончо Ганев и група народни представители в две точки. Комисията подкрепя предложението по т. 2, а по т. 1 не го подкрепя. Ще прочета т. 1: „В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 5 се изменя, като в изречение второ след „от органа по чл. 25, ал. 1 или се добави изразът „по реда на първоначалното назначаване“.“ Предложение на народния представител Радомир Чолаков по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Милен Матеев по реда на чл. 80, ал. 7, Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11: „§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 5 се изменя така: Назначеният адвокат може да бъде заменен по искане на органа по чл. 25, ал. 1 или 2 по реда, по който е назначен. Замяната може да се извърши служебно от органа по чл. 25, ал. 1 или 2, по искане на адвокатския съвет, на страната в производството или на назначения адвокат.“ 2. Създава се ал. 6: „(6) Органът по чл. 25, ал. 1 или 2 освобождава назначения адвокат със съответния акт при: 1. упълномощаване на адвокат от представляваното лице; 2. отписване от адвокатската колегия или от Националния регистър за правна помощ; 3. противоречия с представлявания, водещи до невъзможност да изпълнява задълженията си; 4. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, за което уведомява своевременно съответния орган и лицето, на което предоставя правна помощ; 5. отказ на представляваното лице от назначения му адвокат, за което уведомява съответния адвокатски съвет.“

Не виждам. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване, като първо ще подложа предложението на Цончо Ганев за изменението на ал. 5, което е т. 1 от предложението от Цончо Ганев и група народни представители, което е неподкрепено от Комисията. Гласували

ал. 2: „(2) За нуждите на регионалните центрове за консултиране съответните адвокатски колегии може да ползват безвъзмездно недвижими имоти – държавна или общинска собственост, по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.“ собственост.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14. „Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16, като в него думите „в основния текст“ се заменят с „в текста преди т. 1“.

желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване параграфи 11, нов 13, 14, наименование „Заключителни разпоредби“, параграфи 15 и 16, подкрепени от Комисията. Гласували

Продължаваме със следващата точка седмичната ни програма:

на въоръжение, техника и боеприпаси, № 48 202 02 10, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2022 г., приет на първо гласуване на 9 декември 2022 г.

Чл. 2. Разпорежда приложение № 1.“ Предложение от народните представители Кристиан Вигенин, Вяра Емилова и Манол Генов чл. 2 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2. Предложение от народните представители Кристиан Вигенин, Вяра Емилова и Манол Генов. Създава се нов чл. 2: „ Чл. 2. Промени в количеството или вида на безвъзмездно предоставяното въоръжение, техника и боеприпаси по чл. 1 от Споразумението и приложение № 1 към него се извършват с допълнително споразумение, при условията на последваща ратификация от Народното събрание.“ Комисията не разгледа предложението, тъй като съгласно чл. 84 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по Законопроект за ратифициране на международен договор текстът на договора не може да бъде изменян. „Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен. Благодаря, господин Гаджев. Уважаеми колеги, първо ще подложа на гласуване допускането на дебати по отношение на чл. 2, предложен от Кристиан Вигенин, Вяра Емилова и Манол Генов, неразгледано от Комисията, след което ще пристъпим към дебатите по Доклада. Обосновете, господин Гаджев, защо не сте допуснали предложението от народните представители Кристиан Вигенин, Вяра Емилова и Манол Генов за създаване на нов член втори. Благодаря, господин Председател. Текстът, който предлагат колегите за създаване на нов чл. 2, всъщност изменя § 1, ал. 3 на Договора и по същество се явява изменение в международен договор. дейността на Народното събрание изрично казва, че промени между първо и второ четене на ратификационен закон не мога да се правят по текстовете на договорите. Защото противоречи на чл. 85 от Конституцията, където Народното събрание ратифицира или денонсира договори, но не може да ги променя. Това право е запазено на сключващото ведомство – в случая Министерския съвет, и може да бъде изменяно само по реда на международното право, какъвто е предвиден, или чрез преговори, както е заложено в самия доклад и в самия проект на международен договор между двете страни, които влизат в преговори.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! имат известни основания колегите, но ние считаме, че това, което предлагаме, не е изменение на това споразумение, а може да се каже в някаква степен саниране, допълване, тъй като това споразумение е противоконституционно по начина, по който е направено. Аз мисля, че ако не го направим това с ратификацията на договора, ще трябва да искаме съответните стъпки оттук нататък, така че то да бъде направено по начин, който да го направи законно и конституционно. Както знаете, господин Гаджев, Конституцията предвижда договори, които са военно-политически, или договори, които предвиждат финансови задължения на страната, които са и двете алинеи, които покрива това споразумение, трябва да бъдат ратифицирани. Измененията по такива договори също подлежат на ратификация и това се е случвало много пъти в българския парламент. Като казваме, че е неконституционен начинът, по който е написано и прието това споразумение, подписано, то е така, защото е използвана, аз след това в дискусията ще го кажа и малко по подборно, но ако трябва по-просто да го кажем, в Споразумението пише така – „промяната на това споразумение не се счита за промяна“. Общо взето това е логиката, която има в това споразумение. Не знам въобще как Министерството на отбраната е стигнало до това решение, до този извод, че е възможно да има такова споразумение. Затова ние Ви предлагаме този начин, който ще направи Споразумението възможно, но и ще направи възможно Народното събрание да се произнася всеки път, когато България подменя, предоставя нови въоръжения на Украйна, така че аз предлагам да допуснете за дискусия и гласуване това, което сме предложили. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вигенин. Има ли други изказвания по това предложение? Не виждам. Тогава ще подложим на гласуване предложението, предложението, направено от народните представители Кристиан Вигенин, Вяра Емилова и Манол Генов, като подлагам това, което Комисията е предложила да не се разглежда за недопустимост на предложението. Това е процедурата, която предлагаме за допустимост или недопустимост на предложението на народните представители. (Реплики.) За допустимост, ако гласувате против, няма да се допусне, ако гласувате за, ще се допусне. Обяснявам, питат ме дали да бъде допуснато в залата да се гласува. Отменете гласуването. Елате да обосновете, не Ви разбрах. Защо обратното? Предложението на Комисията е да не се допусне. Да, прави сте. Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложението на Комисията да не се допусне това предложение до гласуване. Благодаря Ви за бележката. Моля, режим на гласуване.

Не допуснахте да обсъждаме във вчерашния ден облекчаване на данъците до 26 години. Направи го същото господин Гаджев, по същия начин, по който го направи и сега. Днес правите отново опит в залата на Народното събрание въобще да не бъде обсъждано оттук нататък какво ще се случва с евентуално даване на ново оръжие и това да бъде единствено и само в правомощията на Министерския съвет. Извинявайте, колеги, но минаваме всички граници! Това наистина е нова форма, която Вие правите, на налагане на цензура, и то точно на Народното събрание. Моля Ви, спрете се! Говорим за нещо изключително сериозно за развитието на страната ни, така че призоваваме Ви за прегласуване.

Уважаеми дами и господа народни представители! Извинявайте, уважаеми господин Председател, правя процедура за пряко излъчване по БНТ 1 и БНР. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има ли обратно предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване за пряко излъчване

доколкото не може да обосновете вот на процедура.

не допускате предложение на БСП, ясно аргументирано, за това, когато Министерският съвет предлага нещо да се изнася, българските народни представители и българските граждани да знаят за какво става въпрос. Това никой не разбира защо се случва в тази зала?! Господин министърът стои тук, но не излиза да каже защо е подписал такъв договор, в който българските граждани и българските народни представители няма да знаят за каква продукция, за какво въоръжение, за какво нещо става въпрос да се изнася. Веднъж даваме празен чек и оттук нататък всеки Министерски съвет или всеки министър ще си прави каквото си иска, и Вие се отказвате от тези Ваши правомощия, отказвате се с натискане на бутон. Аз се учудвам наистина! Така че, господин Председател, процедурата ми е поне българските граждани да видят за какво става въпрос. Не знам срам ли Ви е от това, което правите? Предният път закрихте заседанието (реплики), да, да разбира се.

ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз Ви моля да го направите в името на българските граждани, които би трябвало да защитавате, а не можете, не можете. Ясно е, че като не искате да говорите, няма как да говорите насила. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Свиленски. Има процедура по прегласуване

Предложението не е прието. Продължаваме обсъждането на Закона. Има ли още изказвания по Закона? Не виждам. Господин Вигенин, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Аз бих искал да мотивирам нашето предложение

няма никакви обективни причини тези списъци с въоръжение и боеприпаси, които сме напът като държава да предоставим на Украйна, да бъдат засекретени. Искам да припомня, тоест може би и да похваля народните представители, че от предишното обсъждане на Законопроекта, когато 16 народни представители се бяха запознали със спецификациите – двете приложения, сега вече те са станали 25. Ние направихме възможното да дадем допълнително време на народните представители поне да знаят, когато натиснат копчето след малко, за какво натискаме копчето. Точно 10% от народните представители са си направили труда да разберат сега, като гласуват за, какви въоръжения пращаме на Украйна. Аз не знам малко не Ви ли е неудобно пред българските граждани по този начин да взимаме решения в Народното събрание? Не разбирам Не разбирам защо, като отделни народни представители, оставям настрана позициите на политическите групи, неглижираме по този начин такъв сериозен въпрос. Тук изобщо не става въпрос за това, че имаме своите симпатии към украинските граждани, които страдат в тази война, за това, че България е длъжна да подпомогне по всички възможни начини и населението на Украйна в тази ситуация, да изкажем своята солидарност със засилена хуманитарна помощ, помощ за възстановяване на инфраструктурата. Политическият въпрос стои обаче, че предоставянето на въоръжение от наша гледна точка и от моя персонално означава ангажиране в този конфликт, обаче да оставим всичко това настрана. Коя е причината тези списъци да бъдат секретни, да бъдат засекретени? Защо останалите страни, които подпомагат военно Украйна, дават гласност на това, което предоставят, ние го крием не само от българските граждани, а го крием от самите себе си? Това е едно на ръка. Второ, аз смятам, че Народното събрание на практика абдикира от своята роля в този процес, ако подкрепи този закон за ратификация, първо, защото, ако си спомняте, миналата седмица ние приехме решение, с което възлагаме на Министерския съвет да подпише такова споразумение в първа точка, а във втора точка гласувахме вече това споразумение, тоест то вече беше направено, подписано. Ние в първа точка възлагаме на Министерския съвет да преговаря и да го подпише и във втора точка вече готовият текст го ратифицираме на първо четене. Смятам, че това това не е редно и Народното събрание би следвало да има своята роля в този процес. Сега обаче току-що Вие направихте още нещо. На база на това споразумение, което е противоконституционно, Вие искате да се лишим от възможността като Народно събрание да имаме думата оттук нататък какво ще бъде предоставено на украинската страна. Защото така, както е формулирана ал. 3 на чл. 1, оттук нататък Министерският съвет на секретно заседание може да променя, допълва и предоставя ново въоръжение, без това да минава през Народното събрание. Пак казвам, оставям настрана кой какви симпатии има, как смята, че трябва да бъде подкрепяна Украйна, тук говоря за ролята на Народното събрание. Защо сами се отказваме от наши конституционни правомощия? Аз не разбирам това нещо. Искам да Ви кажа за начина, по който е формулирано самото споразумение. Аз гледах и английския, и българския текст, явно или набързо е превеждано, или е превеждано по някакъв начин да да ни даде възможност тук да решим, че изменение не значи промяна. Аз не знам какво значи, синонимният речник на български език, ако отворите, ще видите, че изменение и промяна общо взето е едно и също. В ал. 3

на български език като изменение, а след това промяната – amendment, е преведено като промяна. Тоест в едно изречение един път изменението е amendment, другият път amendment е промяна. Сега, Вие ще кажете тук да не навлизаме в дебрите на английския език, обаче според мен това, ако е недоглеждане, пак е недопустимо, но за мен това умишлено е направено по този начин – за да се представи пред народните представители, че изменението не е промяна и това да даде основание ние да ратифицираме този законопроект. Аз Ви моля, уважаеми колеги народни представители, първо, да вземем решение, с което така, както законът ни дава тази възможност, тези приложения да бъдат публикувани, което ще принуди министъра да ги разсекрети, защото нямаме досега информация защо те са засекретени. И второ, като цяло да отхвърлим тази ратификация, да върнем това споразумение за предоговаряне, така че да бъдат преодолени елементите на противоконституционност и да се върнем с един чист текст отново тук, за да си продължим дискусията и да направим така, че Народното събрание да не се отказва самò от своите правомощия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Реплики? Заповядайте. Господин Чолаков има реплика, господин Мирчев и трета реплика – господин Гечев. ИВАЙЛО МИРЧЕВ (ДБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вигенин! Аз съм един от тези депутати, които са чели списъка, те вече не са 16, те са доста повече, но това, което аз направих с останалите колеги в нашата парламентарна група – споделихме в общи линии параметрите от- там, докъдето аз и те имаме някакви технически компетенции на тази тема. От тази гледна точка те са съвсем информирани и не виждаме особен проблем в тази част. Защо трябва да се дава възможност на Министерския съвет в бъдеще да разрешава без Народното събрание оръжие? Ами защото може да няма Народно събрание и защото, ако започнат разговори с друга държава, която може да ни предостави въоръжение, което са добри западни аналози, и Министерският съвет прецени, че това удовлетворява страната и армията, най-нормалното нещо е да бъде направена подобна сделка. Това е бързата ми реплика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, Уважаеми господин Вигенин, искам да се обърна към Вас в качеството Ви на бивш външен министър на нашата страна. Два пъти в предишни мандати съм правил тази бележка от парламентарната трибуна, сигурно става досадно, но ще я направя за трети път. Може ли да ми посочите друга европейска – всякаква страна всъщност, в целия свят,

Според мен става дума за достойнството ни, колеги, за достойнството ни като държава. Има си въпроси, които не се обсъждат публично, ние имаме доверие на политическите органи, излъчени от нас или от народа. Според мен такива въпроси, казвам Ви го откровено, се обсъждат на Консултативен съвет за национална сигурност, ръководителите на политическите сили взимат решенията и аз лично не желая да знам. Вярвам на тези, които знаят, и не бих искал тези въпроси да се дискутират публично.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Вигенин, като че ли съм чел мислите на колегата, моят въпрос е обратен: защо българският парламент е единственият от страните – членки на НАТО, който не е обсъждал и не е утвърдил списъка. Господин Чолаков,

специалните български оръжия, след като цялото НАТО ги публикува? Ето, всяко дете може да ги види! Второ, Вие не четете ли „Ройтерс“? Вие не виждате ли, че „Ройтерс“ обявява решенията на американския Конгрес и Сената? Всяко копче, изнесено от Съединените американски

Моля народните представители да се придържат към това, че от тази трибуна се говори само на български. Господин Вигенин, заповядайте за дуплика. (Реплики.) Дори и цитати няма практика на други езици

други. Уважаеми колеги, аз винаги съм се отнасял с уважение към ораторските качества и на господин Мирчев, и особено на господин Чолаков, но да Ви кажа, много е трудно, когато нямате аргументи, да бъдете убедителни от тази трибуна и за съжаление, никак не бяхте във Вашите реплики. аз тези обяснения всъщност не ги искам от Вас, искам ги по-скоро от министъра на отбраната. Независимо от ситуацията, в която се намираме, да кажем, че сме готови да се откажем от конституционните си правомощия и да ратифицираме и противоконституционен закон, защото може да няма правителство, пък ще е много важно, докато няма правителство, извинете, докато няма Народно събрание, ние да предоставим някаква помощ на Украйна на мен не ми изглежда много сериозно. Ние, ако започнем да правим тези компромиси за щяло и не щяло, докъде ще стигнем в това Народно събрание? Вярно е, че се хлъзгаме по надолнището от доста време, но поне малко от малко самоуважение да имаме. Що се отнася до репликата на господин Чолаков, Чолаков, не искам да правя внушение, но почти едно към едно казахте, че не искате да знаете какво има в тези списъци и какво евентуално ще има, защото чуждите разузнавания и без това знаят. А тази диагноза, честно казано, пък ми се вижда още по-страшна на фона на това, което правим в момента. Да кажем, че от кого тогава крием тези списъци?! Защото, ако чуждите разузнавания сигурно имате предвид и руското вече знае какво има в тези списъци?! Тогава защо ги крием? Единствената идея, която съм си мислел, че може да има някаква логика да не бъдат публично обявени, е да не се знае какво предоставяме, за да има украинската страна някаква свобода да действа с тези въоръжения и боеприпаси. Но след като така или иначе руската страна според Вас знае, аз Ви предлагам да декласифицираме тези списъци, да ги публикуваме, да е ясно какво е предвидено да отиде и ако има промени, те да минават отново на обсъждане и да се знае. Иначе остава впечатлението, че всичкото това се прави, първо, защото е непопулярно и крием от българското общество какво предоставяме. И второ, да можем с тези относително скромна подкрепа, която се предвижда, след това, без знанието на Народното събрание, без знанието на българските граждани, да бъде добавено ново въоръжение, което пък вече може да постави под риск националната сигурност. Може би господин Стоянов няма да го направи, но ние не знаем кой ще е следващият министър. И тъй като смятам, че Народното събрание не може да си позволи това, трябва да направим това, което ние сме предложили. Още нещо ще кажа, но в някоя следваща реплика, защото времето ми изтече в тази реплика, но наистина, колеги, просто не виждам никакви смислени аргументи да направим това, което сте планирали днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Вигенин. Следващото изказване е от господин Делян Добрев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Причината да бъдат класифицирани и двата списъка е една: това е част от един доклад, който съдържа цялостната информация за въоръжение в Българската армия с военновременни, мирновременни формирования, тяхното въоръжение, включително и с техниката, казвам включително и с техниката, която е за попълване на загуби, от – до, това е част от този доклад. Право да декласифицира съответните приложения има този, който е съставил документа. Който е съставил документа! Не съм аз този, който е съставил документа. Другото, което споменахте тук, е, че всички държави предоставят информация. Категорично не всички държави предоставят информация или, ако предоставят информация, тя е частично предоставена, но не е пълна информацията.

Ще Ви помоля, преди да дам думата за изказване, да вдигате ръка за процедура, защото в случая връщаме господин Добрев, защото Вие се сетихте за процедура, след като му дадох думата. Заповядайте за процедура,

и не е предоставено това, което каза господин полковника преди малко, а е дадено съвсем друго нещо. Така че Вие трябваше да го прекъснете, че той казва неистини от трибуната на Народното събрание. Въпросът е: защо той е подписал договор, който най-вероятно е противоконституционен? Това е големият въпрос, който днес също трябва да обсъдим. Наистина това, което казахте, господин Полковник, не беше вярно – това, което ние имаме в Секретното деловодство!

Господин Гуцанов, да Ви отговоря в рамките на процедурата по начина на водене. Не е нужно със сарказъм да правим процедурите си, първо. Това е български министър, служебен. В тази цивилна зала се обръщаме към министрите с „господин Министър“ – това е втората ми бележка. Третата е – председателят не прекъсва министрите, когато вземат думата, защото по Правилник те имат право да я вземат, когато поискат. Заповядайте, господин Добрев, за изказване. ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нямах намерение да се изказвам, но ме развълнува защо този списък е таен. Имам една теза, която искам да споделя с Вас. Според мен е таен, защото ни е срам колко малко даваме. И трябва да знаете всички Вие, че аз не съм чел този, секретния списък, но по информация от колеги отчетната стойност на това, което ще дадем, е около 20 милиона, а ние миналата година сме изнесли военна продукция за 6 милиарда. За тази година имам предвид, 2022 г., износът е 6 милиарда, миналата година – 1 милиард. Тоест от началото на войната нашият износ скочи с 5 милиарда за Полша, за Чехия. Няма да възбуждам колегите да кажа Украйна. Но продали сме за 5 милиарда на Полша и сега им даваме безплатно за 20 милиона. Това е все едно някой да направи сметка в един магазин за 5020 лв. и да му кажат: „Хайде, 20 лв. не ги давай, плати 5000, правим ти отстъпка.“ Ето това е ситуацията, в която се намираме, и според мен списъкът е таен, защото ни е срам от това колко малко даваме и да не се излагаме пред чужденците. Благодаря.

Господин Добрев, малко даваме, защото малко имаме. Защото армията ни е абсолютно на границата на възможностите да поддържа най-елементарна техника. Защото

може би е платил съответните данъци. Но в крайна сметка в бюджета няма пари за учебници, няма пари за децата, няма пари за каквото се сетите друго, през цялото време напъваме да даваме за Украйна и сме готови да подпишем един празен чек, едно тесте празни чекове, с които впоследствие Министерството на отбраната ще може да изнесе всичко, каквото има, всичко, каквото му поискат, всичко, което което се прецени, че би било от полза за Украйна. Това е проблемът – малко даваме, защото малко имаме. И даже това, което имаме, е твърде много предвид окаяното състояние на Българската армия. Ние тук трябва да се грижим на първо място за Българската армия и за българския народ.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Добрев, надявам се и Вие като бивш министър на икономиката да правите разлика между 5 милиарда оборот на Военнопромишления комплекс и 20 милиона помощ нямат нищо общо двете неща. Няма нищо общо с 5020 лв. пазаруване в магазин и 20 лв. отстъпка. Отново бъркате понятията. Оборот на българския Военнопромишлен комплекс 5 – 6 милиарда, колкото са толкова, и дарение безвъзмездно, помощ, въоръжение за някъде, където с това нещо може да стане и по-страшно, въвличайки България във война. Само че същите ние, същите Вие

Кога сте искрени – когато вчера лишихте българските млади хора от данъчни преференции, или когато днес 20 милиона за Вас са нищо?! Така че, господин Добрев, бъдете последователни. Няма нищо общо едното с другото. Кажете, че се срамувате от това, което правите, затова и не искахте българските граждани да Ви видят, затова и министърът говори обрано, защото и него го е срам от това, което прави. Защото това е срам за България, и Вие си го признахте, че Ви е срам. Ама, кажете го по-ясно: „Срам ни е с постъпката, която направихме миналия петък, която ще направим този петък. Срам ни е да покажем списъка да видят хората какво се изпраща, при положение че всички знаят какво се изпраща.“ Господин Министър, и към Вас да се обърна в репликата, въпреки че не е правилно. Списъкът не е този списък, който сте изпратили, не би трябвало да е секретен. доклада сигурно е секретно, сигурно цялото Министерство е секретно. Значи ли, че българските народни представители нямат право да видят извадка от този списък и всичко е секретно тук до гроб?!

срамът е още по-голям, когато разбираме, че служебният премиер излиза в национална медия и вкарва умишлено или не в заблуда българските граждани, че това оръжие, което предоставя парламентът, е само за учебни и тренировъчни цели за територията на ЕС. Това е абсолютна заблуда и всеки, който се е запознал със секретните списъци, знае, че това не е вярно. Това на мен идва да ми каже, че смисълът да има такива секретни списъци нито са чуждото разузнаване, нито са чуждите посолства, нито са чуждите държави, а се ползва за вътрешни политически цели. Господин премиерът излезе и вкара в заблуждение българското население, което беше изключително срамно, с тази голяма лъжа, за да може да каже на българските русофили: „Спокойно, ние няма да даваме оръжие. Ние подкрепяме Русия. Няма да подкрепяме украинците. Нека да умират в тази война, ние не им съчувстваме.“ Същевременно да каже на избирателите, които са с евро-атлантически ценности: „Вашите лидери Ви предадоха. Те не гласуваха оръжие за Украйна. Няма да има оръжие за Украйна, защото те Ви предадоха.“ Ето за тази грозна измама става въпрос. Да, това е срам. Срам е, и не, не сме бедни, и не, не сме малки, малко ни е достойнството. А мястото, където трябва да се защити българското достойнство, е тук, в българския парламент. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН Отзад напред. Господин Михалев, няма как да не се съглася с Вас. Аз миналия петък слушах тук в залата и едва се сдържах да не стана още тогава да коментирам. То не беше ааа, ууу, влизаме във войната, пращаме жива сила. Какво ли не чухме тук с цел колегите да поделят един електорат,

Господин Свиленски, от 5 милиарда и 20 милиона, като извадите от двете суми по шест нули, се получават 5020 лв., тоест сравнението ми е съвсем коректно. Това е като в магазина да направиш сметка за 5020 лв.

тази оценка. Искам да Ви кажа, че реалната стойност вероятно е много по-малка, защото в отчетната стойност една газка примерно се води за 50 000 лв., над 30 години, а газка над 30 години в момента не струва 50 000 лв. Тоест вероятно пазарната оценка на това оборудване, което даваме, е още по-малка. Говорихте за това как вчера едва ли не не сме освободили от данъци младите хора до 26 години. Колегата Биков много добре Ви обясни още вчера, че Вие бъркате помощ с данъчно облагане. (Реплика от „БСП за България“.) Но в същото време трябва да отбележим, че във вчерашния ден тук в пленарната зала най-безотговорно 700 милиона, а в Енергийната комисия раздадохме най-безотговорно още 2,3 милиарда. Само в рамките на вчерашния ден най-безотговорно раздадохме 3 милиарда и ако Ви питам тук за какво дадохме тези всичките пари, съм сигурен, че половината народни представители няма да може да изброим всички неща, за които ги даваме. Господин Дренчев, с Вас не мога да споря. Вие по-добре знаете с какво разполага Българската армия и с какво не разполага, но това няма нищо общо с моята теза, че след като сме произвели оборудване за 6 милиарда, от които оборудване за 5 милиарда, военна продукция за 5 милиарда е отишла в посока Полша, то 20 милиона са много малък процент от нашите възможности. Тоест Българската армия може да не притежава кой знае какви запаси, но в същото време нашият Военнопромишлен комплекс е в състояние да произведе военна продукция за много милиарди. Както стана ясно вече, тази година за 6 милиарда, и пак ще повторя, миналата година 1 милиард. Тоест 5-те милиарда повече за тази година са заради конфликта в Украйна и това е една от причините за сравнително високия икономически растеж за тази година. Износът на военна продукция, ето Ви ги 5 милиарда, износът на ток пак заради войната и високите цени на газа – 3 млрд. евро, тоест 6 млрд. лв., износът на горива заради евтиния руски петрол, който е в размер на около 3 милиарда. Ако ги съберете тези милиарди, ще видите, че точно от тези милиарди идва икономическият растеж на България през тази година. Само едно изречение още, ако ми позволите, стана въпрос за 3-те милиарда допълнителни разходи. Тях няма от какво да ги генерираме, защото потенциалът за икономически растеж е вече изчерпан, тъй като тези 3 сектора работят при 100% капацитет.

глагола „даваме“. Българските народни представители и българският парламент нищо не дава, защото нищо няма. Ние разпределяме парите на българските данъкоплатци, които са техни, тоест тези 3 милиарда. Ние разпределяме парите на българските данъкоплатци и доколкото и ние сме данъкоплатци, са наши общи, но ние нищо не даваме. Думата даваме е неприятна и се дразнят хората, и с право. Само си позволих тази бележка. ДЕЛЯН ДОБРЕВ Господин Председател, лично обяснение. Не разпределяме парите на данъкоплатеца, защото тях ги няма. Моето последно изречение беше, че тези пари, които ще разпределим, както Вие казахте, по-правилния термин, ще ги вземем назаем. Тоест това са още 3 милиарда, които ще вземем догодина на- заем, за да разпределяме вчерашните 3 милиарда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Няма да си позволя да вляза в спор с Вас, защото съм на това място. Позволих си бележката.

Господин Председател, миналата седмица при нас в Комисията за българите извън страната постъпи едно искане от Дружеството на българите в Болград „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на помощ във вид на генератори, тъй като нямат достатъчно помощ за осигуряване на ток в техните училища. Неделните училища говоря, тези, които са частни български училища, защото български държавни училища, издържани от украинската държава, в Украйна, както е добре известно, няма. Съответно ние изпратихме писмо до министър-председателя Гълъб Донев, с което изказахме мнението на Комисията, че това това писмо и тази молба на българската организация в Болград трябва да бъде уважено. Но тъй като междувременно разбрахме, че има една друга инициатива на граждански активист, се обърнах и аз към него като българин към българин, за да решат, имайки предвид, естествено, че те могат и да не направят това нещо, дали да изпратят такива генератори в Украйна или не. Впоследствие разбрах, че тази помощ е събирана за украинци, не за българи. Силно се надявам все пак да са взели това решение. Не съм наясно в крайна сметка дали са го направили. Дано да са решили да изпратят генератори за българите в Украйна. Въпросът обаче е в друго. В В момента коментираме подарък за Украйна в размер на милиони за оръжие. Същевременно в началото на тази година в нашия бюджет, държавния републикански бюджет, бяха гласувани едни 50 млн. лв. за хуманитарна помощ за българите в Украйна. Такава помощ обаче на мен, доколкото ми е известно, българското правителство не е изпратило и досега. Изпратена беше хуманитарна помощ за Украйна, но не и за българите в Украйна, дебело подчертавам разликата, защото тази хуманитарна помощ, която беше изпратена от българската държава, ние проследихме нейния път, отиде в Лвов, Западна Украйна, и в Киев. Не е отишла обаче в Одеска област, където са 95% от българите в Украйна. Същевременно ние дори не знаем дали цялата тази сума е изразходвана. Това е, между другото, нещо, което сега ще ни накара да питаме, да видим какво точно се е случило с тези 50 млн. лв. и да разберем, доколко някоя – въобще част от тази немалка сума, доста голяма даже, бих казал, е отишла точно за българската общност в Украйна. Същевременно, когато ние от ВЪЗРАЖДАНЕ събирахме помощи за българите в Украйна и изпратихме няколко транспорта дотам, тази помощ не беше допусната в Болград. Трябваше да я оставим в Тараклия. Близо 30 тона, между другото, на три пъти – 30 тона храни и всякакви други материали и лекарства бяха оставени в Тараклия, откъдето идваха да ги вземат българи от Украйна и ги изнасяха по българо-български канали през украинско-молдовската граница, за да не ги конфискуват украинските служби на тази държава, която сега ние подпомагаме. Въпросите, които ние винаги сме задавали от самото начало на тази война, която, както каза много правилно господин Дренчев, е от 2014 г. – война на украинския режим срещу собствения му народ и собствените му граждани, винаги са били едни и същи. Какво прави Украйна за българските наши сънародници там? Освен да им ограничава правата, освен да ги тероризира, освен да ги репресира, освен административно да ги ограничава и да се опитва да заличи тяхната административна обособеност, нищо друго не прави тази предния път е нарекох малка фашистка държавичка, беше ми направена забележка тогава от една народна представителка от „Демократична България“ – съгласих се, не е малка, голяма е фашистката държавичка, защото е доста по-голяма от България. Ние сега в момента подкрепяме един режим, който утре може да използва това оръжие срещу нашите сънародници там. Нека да бъде ясно от тази трибуна никой, освен ВЪЗРАЖДАНЕ, не постави въпроса за автономията на българите в Украйна. Когато тази година идва на посещение тук Кулеба – министърът на външните работи на Украйна, и когато ние започнахме да поставяме въпроса, а господин Ангел Георгиев Ангел Георгиев като заместник-председател на Комисията по външна политика се опита да постави този въпрос, имаше реплики от страна на присъстващи други български народни представители, от страна на „Демократична България“, „Продължаваме Промяната“ и ГЕРБ, ако не се лъжа, може и да греша, които казаха: „Не обръщайте внимание на представителите на ВЪЗРАЖДАНЕ, това е руска пропаганда.“ Да искаш права и свободи за българите в Украйна, е руска пропаганда, да искаш автономия за българите в Украйна, е руска пропаганда?! Да изпращаш обаче оръжия, с които утре могат да бъдат избивани българите в Украйна хипотетично е възможно да се случи, дано да не се случи, е висш акт на патриотизъм и общностни ангажименти към евро-атлантическата общност?! Това не е общност, това е шайка – престъпна, античовешка шайка! Първа реплика – заповядайте. Втора реплика – господин Ганев, трета реплика – госпожа Белобрадова. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Костадинов, не знам как могат да се изрекат толкова лъжи за толкова кратко време от тази трибуна, сериозно. (Шум и реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ.) Аз лично бих Ви помолила да ни дадете и на нас този списък с генератори, които искате, да проверим за кого са – дали са за украинци, или за руснаци? Отделно, няма да ставам защитник на господин Манол Пейков, който изпраща генератори. Не знам как Вие знаете, че тези генератори са изпратени за украинци, а не за българи. Може би ще трябва да обясните в една болница в Украйна, в която болница има дарени такива генератори, кой точно определя какви пациенти се лекуват там – лекуват ли се българи, лекуват ли се украинци, лекуват ли се хора. И изобщо от тази трибуна непрекъснатото говорене с ирония за една страна, която е във война, една страна, в която се убиват деца, мирни граждани,

Господин Председател! Господин Костадинов, от миналата седмица медийната шайка на Прокопиев и техните представители в парламента си позволяват публично да отричат факта, че държавните български училища в Украйна са закрити. И тези представители на кръга Прокопиев в парламента си позволяват в техния медиен канал, който имат по всички видове медии, да повтарят долнопробната лъжа, че българският език се изучава в държавните украински училища. Много Ви моля, господин Костадинов, ясно и точно да коментирате този факт, защото от много месеци, да не кажа, години, това нещо е факт забранено е българският език да се изучава в украински държавни училища, за четвърти път повтарям, тъй като представителите на „Демократична Украйна“ това го отричат и госпожа Белобрадова дори от тази трибуна отрича фактите, че са такива. Да, в неделни училища има изучаване на български език, но не и в държавни. За пети път – държавни! Когато лъжете от тази трибуна, е хубаво да знаете, че не всички в тази зала са евроатлантици. Не всички!

това е всичко друго, но не е нито пробългарско, нито проруско изследване, и въобще социологическо изследване, повечето от българите категорично не са съгласни с водената политика на поредното българско правителство и за всичко това, което се взима като решения спрямо Украйна, предоставянето на каквото и да е било оръжие… (Председателят И не са съгласни с всичко това. Затова, господин Костадинов, много Ви моля да влезете малко по-дълбоко и да обясните на представителите на кръга Прокопиев за какво точно става дума като изучаване на български език и забраната му по-точно да се изучава. Благодаря Ви, господин Ганев. Госпожо Белобрадова, заповядайте за трета реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Костадин

Излизаме и казваме, че някой тероризира българите. Какви са доказателствата, къде е този тероризиран българин, как се казва, кои са му трите имена – нямаме представа? (Реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ.) Всеки път излизате и манипулирате обществеността с твърдения. По отношение на училищата в Украйна. В държавните училища, не неделните – за шести път, защото казахте пет пъти, аз след Вас шести може и се преподава на български език при искане на българската общност и се преподават и предмети (шум и реплики седми път! По отношение на генераторите, защото разбрах, че господин Костадинов се е обадил на наш кандидат – на „Демократична България“, която Вие обиждате всеки път – само във Вашите глави, нали, като „Демократична Украйна“, но му се е обадил като българин на българин. Нали така, не е ли правилно? Тоест той е българин и Вие сте българин, и сте го попитали дали може да осигури генератори от дарителска кампания. Първо, искам да Ви кажа, че не мисля, че работата на председателя на Комисията по политиките на българите извън страната е да се обажда и да моли хора, които са събрали с дарения пари, и то точно от политическа сила, към която Вие непрекъснато изразявате системното си презрение, да отдели средства за това, което Вие сте пожелали. Вашата работа е да накарате държавните органи да се размърдат и да установят какво могат да направят по въпроса. И тъй като не само че сте му се обадили, ами успяхте и на трибуната да се опитате, защото Вие винаги задавате въпроси – не, компрометирате, точно се опитахте да го компрометирате – не само че сте му се обадили, а да го компрометирате, че тези генератори били за украинци.

моля Ви, имахте възможност да направите реплика. Не е нужно да си продължавате репликата от място. Следващия път, когато го направите, ще Ви накажа, защото не е за пръв път. Благодаря Ви. Заповядайте за дуплика, господин Костадинов. Благодаря, господин Председател. Нека да започнем първо с въпроса за училищата. Аз ще цитирам „Свободна Европа“, и то не българската „Свободна Европа“, която е добре известно, че не е от най-обективните медии, ако въобще можем да наречем тази американска пропагандна радиоточка медия, но

„В Украйна вече е възможно да се учи в училище, считано от 1 януари, само на украински, в ущърб на стотиците хиляди деца, които говорят на румънски, български, унгарски или полски у дома. Новият Закон за образованието на Украйна дойде като неприятна изненада за чуждестранните поддръжници на Киев и предизвика ранни протести в съседни страни, дори в някои като Полша, които бяха безрезервно проукраински и антируски.“ Повтарям: moldova.europalibera.org американската медия, молдовската редакция. Нищо общо няма с България, нито пък с Украйна – максимално обективна. Що се отнася до другите неща, които бяха казани. Когато ние разгледахме писмото на българското дружество „Кирил и Методий“ в Комисията – от Болград, ние изпратихме писмо веднага, естествено, каквато ни е работата като комисия. Взехме решение госпожо Белобрадова, Вие не бяхте тогава на Комисията, защото имахте обективни причини да отсъствате, и затова не знаете, това Ви извинява – ние взехме решение да изпратим писмо и изпратихме писмо до Гълъб Донев. Аз съм говорил с Гълъб Донев. И това, което трябваше да направя като председател на Комисията, представляващ не ВЪЗРАЖДАНЕ – дебело подчертавам, а българския парламент, съм го направил. Ако бях в изпълнителната власт, повярвайте ми, щях да направя още повече, но нямам тази възможност. Каквото ни дава Законът като прерогативи, сме го направили. На следващо място, от страна на народни представители тогава – трябва да погледнем в трябва да погледнем в стенограмата, да видим, тук има хора, които присъстваха на заседанието и може те да ме подсетят – дойде идеята да се свържем с този господин Манол Пейков, който аз не познавам. Между другото, и последното нещо, с което бих го свързал, е това, че е бил кандидат за народен представител – народен представител от „Демократична България“, аз го знам като човек от издателския бранш, доколкото знам. Обадихме му се. Аз наистина му се обадих съвсем добронамерено, за да му кажа за тази наша за тази наша връзка с това дружество и му казах: „Ако Вие имате възможност, помогнете, ако не, не. Това е Ваше решение.“ И нямаше как да знам – ето сега Вие казвате, че е изпратил. Добре, чудесно. Това е нещо, за което може да бъде поздравен. Само че аз нямаше как да знам към онзи момент, точно поради тази причина му се обадих. Няма нищо лошо в това. Не съм се обадил като представител на ВЪЗРАЖДАНЕ. Когато аз се обаждам на такъв човек, в такъв момент, аз се обаждам като представител на институция от българския парламент и нямам партиен цвят, особено когато говорим пък за българите извън граница, защото извън границите на България – и Вие, и аз, и всеки един от нас е просто българин, и нямаме ни най-малко право да прехвърляме собствените си партийни противоречия тук. Да, аз съм се изказал изключително негативно за Вас, Вашата формация, и ще продължавам да го правя, но извън България не си позволявам този лукс, защото това дискредитира и деградира българската държава в очите на нашите сънародници там. Ние нямаме право да пренасяме собствените си дърления тук извън границата на България. Тук може да правим каквото си искаме. …И да имах възможност пак да го направя, пак така щях да направя, защото извън България всеки един от нас представлява само и единствено българската държава. Нито един от нас тук не си е позволявал да говори лъжи – само това ще кажа по повод на първата реплика, която беше казана от Вашата съмишленичка от „Демократична България“ всичко, което казваме ние от тази трибуна, е истина. И да Ви кажа, знаете ли, най-лошото от всичко е, че можем да дадем имена, можем да дадем списъци на хора, които са репресирани. Имаме разговори с тях, но тези разговори се провеждат тук, и хората държат държат, дебело подчертавам, да не разкриваме тяхната самоличност, за да не пострадат и за да не загубят живота си дори, защото в Украйна в момента се води война и за съжаление, в тази война се случват гадни неща. Аз не искам да пострадат българи заради това, че сега тук трябва да кажа на някоя си там народна представителка от „Демократична България“ на кой точно примерно, да кажем, човек синът му е ликвидиран от украински военнослужещи на фронта. Уважаеми колеги, моля Ви да се концентрираме върху Законопроекта. Темата за правата на българите в Украйна и навсякъде по света е много важна, но тя не присъства в съдържанието на Законопроекта, така че, моля Ви, не се отклонявайте, имаме достатъчно много работа. Процедура ли искате? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е следната. Системно в Четиридесет и осмото народно събрание ръководство на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ си позволява обидни квалификации по отношение на „Демократична България“. Наричани сме шайка, наричани сме тълпа. Преди малко двата съюза, в които членуваме – НАТО и Европейския съюз, в които членуваме благодарение на суверенното решение на българския народ, бяха също наречени с тези думи. Моля, господин Председател, това се отнася и за Вашите колеги, когато от трибуната буквално се хулиганства срещу други парламентарни групи и нашите съюзи, да се налагат санкции. Ние предлагаме поведението на ръководството на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ да бъде обсъдено и на Председателски съвет. Това повече не може да продължава от трибуната на Народното събрание. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Славов. Доколкото това е реплика по начина водене, ще Ви отговоря. Когато народните представители използват език, който не е подходящ за тази трибуна, винаги правим бележка, отменяли сме и думата, налагали сме и наказания – ще продължим така. Но когато става въпрос за изразяване на политическо становище, не мисля, че сме длъжни да го правим. Напротив – в тази зала българският народ е изпратил представители на различни виждания, в това число и на не-, про-, евро-атлантически, както виждате, но ги е изпратил. Така че те имат право да кажат своята позиция, както и ние, които защитаваме евро-атлантическата кауза. Това е плурализмът и трябва да се придържаме към него. Но сте прав за езика и моля всички народни представители, включително и тези от ВЪЗРАЖДАНЕ, да се придържат към един достоен език, който се изисква от нас от тази трибуна. Благодаря Ви. Има ли други изказвания?

Така или иначе след малко евро-атлантическото мнозинство ще подпише един празен чек, едно тесте с празни чекове, което ще позволи, поддавайки се на външнополитическия натиск, нашето Министерство на отбраната и нашият Министерски съвет да опразни до дупка складовете, изпращайки на фронта в Украйна всичко, каквото му бъде поискано. Може да е тайна за народните представители, може да представлява класифицирана информация, но както ние знаем, украинският посланик знае какво иска, поиска си го и ще го получи благодарение на хората тук в тази зала, от които 20 души са чели за какво става въпрос, но това е само първият чек, първата партида, която ще изпратим. За пореден път, говорил съм го в Комисията по отбрана на съвместно заседание с Комисията по външна политика, говорил съм го тук на първо четене, ще го кажа и сега с идеята, че все пак някой може би ще чуе и ще разбере за какво говорим. Не трябва да пращаме оръжия за Украйна поради две причини. Първата е, че се намесваме в една война на несправедливата страна. Война започна 2014 г., започна като репресии на Киевския режим срещу неговия народ, срещу отделни етнически групи там и съответно провокира неизбежната реакция. Ролята на България в тази война е само ролята на помирител, ролята на посредник, но в никакъв случай на заемане на страна, така както евро-атлантическото мнозинство тук се опитва да ни въвлече. Това е по отношение на политическата част. По отношение на военната част. Истината е, че българската армия има нужда от всяко оръжие, от всеки боеприпас. Не мога да вляза в подробности какво точно даваме, но това са неща, които биха влезли в употреба. Произведени Произведени са, вярно, преди години, вярно е, че съветски образци. Нашата армия това има – съветски образци, няма натовски, за съжаление. Били сме в еди-какви си съюзи, били сме в Клуба на богатите – армията ни е бедна. Нямаме какво да дадем и не трябва да даваме нищо. След време, когато в Министерството на отбраната попаднат националноотговорни хора, които могат самостоятелно да взимат решения, надявам се, че тогава това оръжие може да бъде подобрено, да бъдат сменени системите за управление на огъня, да бъде подготвено да служи на българската отбрана, на българските въоръжени сили. Така че моят призив към Вас, макар че знам, че няма да ме чуете, няма да ме чуе евро-атлантическото мнозинство, моят призив към Вас е да отхвърлим този договор, да не го ратифицираме. Няма да стане нищо по-различно нито на фронта на военните действия в Украйна, единственото, което ще спечелим ние, е малко от собственото си уважение. И може би наистина трябва, крайно време е да дадем сигнал на българския народ и на българските военнослужещи, които носят службата в едни изключително тежки условия, да дадем сигнал, че започваме да мислим и за българския народ и не само за това какво се случва в Украйна и че дневният ред на българския парламент се подрежда по нуждите на българския народ, а не според геополитическите наставления, които получава нашето правителство. Това е моят призив. Моля Ви да отхвърлим този законопроект. Благодаря Ви, господин Дренчев. Благодаря Ви и за добрия тон, с който изказахте своята политическа позиция. Трябва да успокоим нещата. Заповядайте за реплика – първа реплика. Ще има ли други реплики? Да, Благодаря, господин Председател. Господин Дренчев, Вие започнахте нещо в началото на Вашето изказване, но аз ще искам да го разясните в дупликата си. Казахте, че украинският посланик е знаел какво иска и го получава. Това означава ли, че украинският посланик има повече информация от българския народ какво има българската държава? Това означава ли, че този засекретен доклад, който посочва какво ние ще дадем на Украйна, той е знаел предварително изцяло въоръжението на България, с какво разполагаме ние и какво е нужно на тяхната армия? Тъй като в предното Народно събрание Вие бяхте и в Секретната комисия,

Благодаря, господин Председател. Господин Дренчев, аз съм съгласен с Вас, че това са грешни пари. Дали са 20 милиона или 2 хил. лв., няма значение, това са грешни пари за грешната страна. Но не смятате ли, при положение че излезе информация, че украинците са отказали това оръжие, че това е една подигравка, която ще изпратим на украинската страна, колкото да се докажат нашите евроатлантици, дегизирани като европалети. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Много Ви моля да не употребявате обидни квалификации към колегите си. Току-що говорихме по тази тема. Има ли трета реплика? Няма. Господин Дренчев, заповядайте за... Трета реплика ли искате? Изказване? След дупликата. Господин Димитров, аз поддържах в Комисията предложението на господин Вигенин да бъде разсекретено това, което ние даваме за фронта в Украйна и това би трябвало наистина да успеем да го приемем, така че да се знае и сега какво се дава и впоследствие, когато се изпращат още оръжия, във всеки един момент българският народ да знае. Истина е, че това не е тайна и това, което поиска украинският посланик, очевидно така така доста добре е бил осведомен. По каква линия, мога само да гадая, но каквото и да кажа, не може да съм сигурен, че кореспондира с истината. Наистина в момента не сме особено щедри. Нормално е предвид това, че и ние нямаме нищо. Не мога да кажа, че е подигравка. Мисля, че ще е подигравка, ако получим нещо в замяна на това, което ние даваме. Тиражираше се, сега не се каза, в предишни дебати се казваше, че ето, ние ще дадем старо оръжие и ще получим ново такова отнякъде. Няма да получим ново оръжие отникъде. Каквото сме дали, сме го дали безвъзвратно и невъзстановимо. Ако нещо трябва да възстановим, ще трябва да си го купим с реални пари, които уж имаме милиарди, уж не знам какво сме изнесли, но в крайна сметка за отбраната все няма. И няма такава програма, няма такава процедура, която ще възмезди каквото и да било, каквото ние дадем. Това, което се говори в неформални разговори, най-вече в Комисията по отбрана, говорим за неща, които са шеста употреба, които евентуално наши съюзници, ако дадат, ще бъде само за да не ги изхвърлят и защото им е по-евтино да ни ги дадат, отколкото да ги изхвърлят. А в същото време ние даваме оръжия, които бихме могли с малко доработки, с малко осъвременяване да употребим за нуждите на нашата и и военновъздушна отбрана, и за нуждите на нашите сухопътни сили. Така че наистина това, което трябва да направим първо, трябва да си разсекретим – няма нужда да робуваме на толкова секретни данни. Още повече, сигурен съм, че в най-близко бъдеще в момента, в който оръжието тръгне нататък, ще излязат по руските сайтове, 50 хиляди от тях, които са забранени на наша територия, ще излезе това какво сме дали, ще излязат и следващи информации, когато Министерството на отбраната почне да изпраща ново оръжие.

Благодаря, господин Председател. Смятам, че по същество се изчерпа и затова моята процедура е да прекратим дебата и да минем към гласуване. Господин Манев, ще я подложа на гласуване, но имаше две заявки преди Вашата процедура на господин Гуцанов и на госпожа Корнелия Нинова. Аз ще я подложа на гласуване, но трябва да имате предвид, че имаше две записани заявки. Заповядайте. Този път ще си позволя да взема процедура по начина на водене. Искам да Ви припомня, когато обсъждахме Изборния кодекс, че беше отнемано правото на изказвания на хора, които бяха записани, и се минаваше директно към процедурата по прекратяване на дебата. Така че моля да спазваме една и съща практика

може би най-важния въпрос, който се обсъжда, Вие да искате прекратяване на дебата, коалицията на войната, не считате ли, че преминавате границите на разумното и нормалното? Още повече, винаги е имало изказвания в залата, когато е имало предварително даден списък за изказване, господин Председател, а гласуването е било, след като минат изказванията на предварително записалите се народни представители. Така че аз Ви моля да направим така, както винаги е било досега – този, който се е записал, да се изкаже, а гласуването по същество да бъде, след като преминат тези изказвания. Има двама – едното е моето изказване, а другото е на народния представител госпожа Корнелия Нинова. Аз съм длъжен да подложа процедурата, която беше направена, на гласуване. Моля, режим на гласуване за прекратяване на дебатите.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ясно е, че от сутринта не искате българските граждани да Ви видят какво правите! Не мога да разбера обаче защо не искате и да слушате аргументи, защо не искате изказвания, защо не искате дебат по важна тема за България? (Шум и Според Вас важна, според Вас отговорна позиция заемате и защо не искате по тази тема да се говори? Искате всичко да мине тихо, тайно, закрито 25 човека са прочели списъците, които са засекретени от министър Стоянов, никой в тази зала не знае какво гласува, предполагам, или 25 човека плюс министъра – 26, знаете за какво става въпрос и не искате тези, които са прочели, видели и са се запознали с материалите, да ни запознаят и нас. Призовавам Ви, колеги, не подценявайте тази тема! Призовавам Ви да гласувате против прекратяването на дебата! Не знам на колегата какво му омръзна – сигурно му стана скучно и стана и предложи прекратяване на дебата, но в крайна сметка имаме възможност да продължим дебата, като отхвърлим неговото предложение. Процедурата ми е за прегласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин Свиленски. Процедура за прегласуване. Моля, режим на гласуване.

въздържали се няма. Предложението не е прието. За процедура има думата госпожа Елисавета Белобрадова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, по време на дебатите за Изборния кодекс

веднъж се гласува прекратяване на дебатите, Вие гласувахте против, защото госпожа Корнелия Нинова имаше едно изказване. След като госпожа Корнелия Нинова си направи изказването, отново предложихте прекратяване на дебатите и се прекратиха, а имаше осем човека, които бяха записани, и те не успяха да се изкажат. В момента господин Гуцанов излиза и започва да обяснява как

Благодаря Ви, госпожо Белобрадова. Точно това направихме – уеднаквихме практиката, като гласувахме предложението, въпреки че има записани за изказвания, и беше прието дебатите да бъдат преустановени. Господин Вигенин иска процедура. Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря. Господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение да отложим гласуването по Законопроекта за следващо заседание. Междувременно да дадем възможност на министъра да предприеме необходимите процедури, така че тези приложения да бъдат разсекретени, така че всеки един от Вас да се запознае свободно с това какво смята да гласува, тъй като в момента от 240 само 25 човека знаят какво ще гласуват след малко. И когато всички са информирани, респективно и българските граждани, тогава да предприемем следващата стъпка към гласуването на Законопроекта за ратификация. Убеден съм, че министър Стоянов ще намери начин да разсекрети само приложенията, а не целия доклад за националната сигурност – не е толкова трудно, и мисля, че това е разумен подход от всякаква гледна точка. Иначе не виждам как ще гласувате нещо, което не знаете какво е. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Вигенин. Предложение за отлагане на гласуването. Има ли обратно предложение на това? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението за отлагане на гласуването по този законопроект.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Явно пристъпваме към гласуване на този важен акт, на тази важна ратификация

Разбирам, колеги, че Ви е срам от това, което трябва да направите, но в крайна сметка българските граждани трябва да са наясно какви народни представители ги представляват в българския парламент. Има ли обратно предложение на това? Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски за гласуване поименно със ставане от място.

на Законопроекта. Тъй като няма направени предложения освен за отпадане на чл. 2, аз ще Ви предложа да гласуваме първо това предложение за отпадане и след това целия законопроект по текста на Комисията. Моля, режим на гласуване за предложението на господин Кристиан Вигенин, Вяра Емилова и Манол Генов – чл. 2 да отпадне. Гласували

странно е, че не искате да знаете какво ще се дава и ще бъде без знанието на Народното събрание. Наистина абсурдите следват един след друг от от вчера, а днес вече се минаха всички граници на нормалното. Затова, уважаеми господин Председател, моля Ви за прегласуване. Уважаеми колеги, нека да уважаваме институцията Народно събрание и наистина да подкрепим отпадането на тази точка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Гуцанов. Режим на гласуване – прегласуваме предложението на господин Вигенин и група народни представители за отпадане на чл. 2.

Параграф единствен в „Заключителни разпоредби“.

между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси. И за обосноваване на вот – първо госпожа Корнелия Нинова. Заповядайте, госпожо Нинова. КОРНЕЛИЯ Уважаеми български граждани! Очевидно е, че в залата има коалиция на войната, която ратифицира Договора за предоставяне на оръжия за Украйна. Ние от „БСП за България“ категорично сме против и гласуваме против, но остана една възможност – това решение да бъде спряно, преосмислено и променено. Обръщам се от трибуната сега официално към президента Радев и главнокомандващ Радев, а след малко ще му изпратим и писмена официална позиция. Уважаеми господин Президент,

втората, морално политическа. Конституционно-юридическата. Това, което се гласува днес, намалява правомощията на Народното събрание и противоречи на Конституцията, тъй като служебният министър на отбраната е подписал договор, в който пише, че анексите към него не подлежат на ратификация в Народното събрание. Това е противоконституционен текст – анексите към международните договори са част от тях. Имате и морално-политически причини да наложите вето и те са: Президентът Радев на 7 октомври: „Ще работя срещу въвличането на България във войната в Украйна.“ Цитирам: „Политици, които тласкат България към война, независимо дали от невежество, или корист, дължат отговор на българите чии интереси обслужват.“ Президентът Радев на 25 октомври: „Войната, която разширява не само своя пространствен обхват, но и формите ѝ на противопоставяне, тези форми пълзят и насам. Вие вярвате ли, че хората, които предлагат подобни решения, някога ще хванат оръжие и ще рискуват живота си за България? Аз не го вярвам. Затова още веднъж призовавам за разум и отговорност.“ И тъй като нямаше разум и отговорност днес в залата, отново казвам: призоваваме президента да наложи вето на основание на неговото убеждение и затова казваме и морално-политически причини. Към ГЕРБ, президентът Радев: „За тези 10 години, в които Вашата партия управляваше, какво внесохте, за да изнасяте сега? Трябва да си отговорите много сериозно на този въпрос.“ „В Алианса – в НАТО, казва той, няма правило и документ, които да задължават дадена държава да предоставя оръжия на трети страни.“ Президентът Радев на 19 октомври: „Историята няма да прости на тези, които лекомислено или от корист тласкат страната към войната. Най-превъзбудените войнолюбци никога няма да хванат оръжие, но с лекота залагат живота на българите. Имало го е преди, за съжаление, някои го правят и днес.“ По неговите думи основна задача на политиците трябва да бъде да пазят настрана България от този пожар на войната. Нека в изпълнение на тези свои убеждения, на тези свои публични заявки

от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, третото е на господин Борислав Гуцанов.

не дадем оръжие, ние няма да носим морална отговорност от нашето участие във войната. Всички ние сме наясно, че с оръжията, които Вие днес гласувахте да се подарят на Украйна, ще бъдат отнемани човешки животи, хора ще умират заради тези оръжия и Вие ще носите моралната и историческата отговорност за това пред целия български народ и пред целия свят. Държа да отбележа, че на практика това решение на евро-атлантическата сбирщина в парламента прави така, че ние да бъдем въвлечени на страната на войнственото малцинство в световен мащаб, защото от около 200 държави в света, по-голямата част от тях може би около 150 някъде, няма точна бройка за момента, но около 150 държави не даряват оръжие за която и да е страна във войната. А едва 50 или малко над 50 държави, тоест една четвърт от броя на държавите в света, даряват оръжие. Освен че ние се въвличаме по този начин в тази чужда за нас война, това решение проправя път да подаряваме оръжие и за други войни, което е вреден и опасен прецедент, на който Вие проправихте широк път днес. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично сме против това. По отношение на българската общност в Украйна, която е над половин милион души, което беше коментирано преди това, искам да припомня на групата на ГЕРБ, че през 2018 г. те искаха да бъде открита българска гимназия в Одеса. До ден днешен такава не е открита и въпреки това те гласуват днес за това ние да подаряваме оръжие на Украйна. Искам да припомня на всички, че 364 милиона бяха дадени за украинските бежанци в България, някои от които с видимо много добър стандарт на живот – с луксозни коли и автомобили, но бяха дадени далеч по-малки пари за наводнените карловски села, което е срам и позор! По този начин ние губим външнополитически позиции. Нашата страна ясно показва, че е един верен поданик на своите господари, директно изпълнява нареждания и не е способна да води независима външна политика. Ние би следвало като държава да сме мост – да сме помирител между Русия и Украйна, а не да се въвличаме като страна във войната. Огромната отговорност пада върху парламента и върху служебното правителство на президента Радев, което има пълното основание само да вземе решение, след като самият президент твърди, че не иска България да се въвлича във войната. Това трябва трябва да реши и служебното правителство, но очевидно виждаме, че то не го прави явно поради ред причини. Така че в никакъв случай това срамно петно,

прекрачва нормата, която е дадена в Правилника. Много по-дълбоки са процесите и започват много преди февруари месец тази година. Твърде лековато днес в залата на Народното събрание се обсъди и се гласува нещо, което е съпоставимо с това, което се е случило през 1941 г., и заради това, уважаеми колеги, съм се постарал да извадя

Който има интерес, ще му го предоставя, за да види какво е било тогава обсъждането в Народното събрание и докъде се е стигнало. Дали и днес не подходихме и дали няма да се стигне отново до нещо, което съм убеден, че никой не желае, но с гласовете си тази коалиция на войната днес направихте възможно след години отново да се срамуваме от това, което направихме България да бъде въвлечена в един военен конфликт, при положение че никой не ни задължава и че чл. 5 на Вашингтонския договор изобщо не е задействан?

БСП винаги сме били за мирно решаване на този конфликт и на който и да е друг и считаме, че ролята на България беше да направим всичко възможно да има мирно решаване на този въпрос, защото и трите държави граничим с Черно море, и това беше голямата роля и задача на Народното събрание, а не да ратифицира и да дава оръжия. Съжалявам за това, което направихте, уважаеми колеги от коалицията на войната. Ще се срамувате от това Ваше действие.

Благодаря, господин Председател. „Доклад относно общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 48-253-07-3 от 17 ноември 2022 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, от приетите на първо гласуване на 16 ноември 2022 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 48 254 01-40, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 28 октомври 2022 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 48-254-01-62, внесен от народния представител Росен Костурков и група народни представители на 10 ноември 2022 г., за второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

прилагането на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., наричан по-нататък „Стратегическия план“; 10. изпълнението на компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. Създава се нов чл. 7а: „Чл. 7а. Министърът на земеделието утвърждава със заповед технологични карти в растениевъдството и животновъдството, които се прилагат при провеждане на политиките в секторите.

Моля Ви, тъй като няма предложения, четете до § 10 включително и така ще ги четем, по 10, по 10, с изключение там, където има предложения. ДОКЛАДЧИК

Министерството на земеделието създава Система за съвети в земеделието, която включва Националната служба за съвети в земеделието към министъра на земеделието и лицата, одобрени за участие по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014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

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. Създават се нови чл. 10б и 10в: „Чл. 10б. 10б. (1) При установено неспазване на базовите изисквания или на изискванията по управление, определени в Наредбата за прилагане на мярка по чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Държавен фонд „Земеделие“ намалява или отказва плащания по методика, утвърдена със заповед на министъра на земеделието. Методиката и заповедта по ал. 1 се обнародват в „Държавен вестник“ и могат да се обжалват в 14-дневен срок от датата на обнародването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Чл. 10в. При установено неспазване на базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита и изискванията по управление, определени в наредбите за прилагане на мерките и подмерките по чл. 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Държавен фонд „Земеделие“ намалява или отказва плащания по методики, утвърдени със заповед на министъра на земеделието. (2) Изменения в методиките по ал. 1 се утвърждават от министъра на земеделието, включително и по предложение на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. (3) Методиките и съответната заповед по ал. 1, както и измененията по ал. 2 се обнародват в „Държавен вестник“ и могат да се обжалват в 14-дневен срок от датата на обнародването пред съответния административен съд по реда на

така: „2. изпълнява функциите на Взаимоспомагателен фонд за прилагане на инструменти за управление на риска в земеделието.“ 2. В ал. 4 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант I и за Вариант II и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В чл. 11а се правят следните изменения и допълнения: 1.

Държавен фонд „Земеделие“ се създават вътрешни структури за изпълнение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.“

„Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“, а думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“. 3. В ал. 3 думите „Министърът на земеделието,

като обръщам внимание, че § 2 по вносител ще се обсъжда, когато обсъждаме § 28, където е систематичното му място. Заповядайте за изказвания, колеги. Не виждам изказвания. Закривам дебатите. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта и параграфи от 1 – 13 по Комисията, подкрепени от Комисията.

„Чл. 28. (1) Комуникацията между Държавен фонд „Земеделие“ и съответните кандидати или бенефициенти и съобщаването на индивидуалните административни актове, издадени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ или от оправомощените от него длъжностни лица, се извършва чрез съобщение в системата за електронни услуги (СЕУ) по чл. 30, ал. 2, т. т. 6 в индивидуалния профил на съответния кандидат или бенефициент, като към съобщението се прикачва съответният акт или в него се препраща към публикувания в системата акт.

– 5“. § 21. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се отменя. 2. В ал. 2 думите „и обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ се заличават и думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“. 3. В ал. 3 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“ и думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“. 4. В ал. 5 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“ и думите „площи, допустими за подпомагане“ се заменят с „физически блокове“. 5. В ал. 6 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“ и думите „и окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ се заличават. § 22. В чл. 33б се правят следните изменения и допълнения:

23: „§ 23. Създават се чл. 33в и 33г: „Чл. 33в. (1) Системата за мониторинг на площта служи за сателитно наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики, които се извършват върху площи, свързани с подпомагане по интервенциите, включени в Стратегическия план. (2) Дейностите по изграждане на системата по ал. 1 се извършват въз основа на данни, получени съгласно чл. 24 и 25 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (OB,

на качество на данните, подадени от кандидатите за подпомагане. Чл. 33г. (1) Системата за геопространствени заявления и за заявления въз основа на броя на животните е електронна система за ежегодно подаване на заявления за подпомагане и съдържа информация, позволяваща да се проверят спазването на условията за допустимост, които се основават на площта или на броя на животните, както и на изискванията, свързани с предварителните условия. (2) Системата по ал. 1: 1. извършва предварителни проверки за осигуряване на правилно заявяване съобразно данните, които са в нея; 2. извежда предупреждения за необходими корекции в заявлението след съпоставяне на данните от него с данните, с които разполага; 3. дава възможност на кандидатите да нанесат корекции в подаденото заявление; 4. извежда списък с ангажиментите, които кандидатите следва да изпълнят по интервенциите, в които ще участват. (3) Системата по ал. 1 е свързана със системата по чл. 30, ал. и с лозарския регистър и позволява заявяване на животни и земеделски парцели с винени лозя по съответните интервенции.“ Комисията предлага да се създадат нови § 24 и 25: „§ 24. В чл. 35 се правят следните изменения: 1. В ал.

§ 25. В чл. 36, ал. 3 думите „и мерките“ се заменят с „мерките и интервенциите за подпомагане“, а думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.“

3. В ал. 4 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“. 4. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“. 5. В ал. 8 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.“

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване